Prelazimo na 4. točku dnevnog reda, a to je - Konačni prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 169 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj zakon raspravljati ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnosi na drugo čitanje.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 li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. dame i gospodo. Evo pred vama je Konačni prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, 3. listopada na 6. sjednici Sabor je jednoglasno prihvatio ovaj zakon u prvom čitanju i uputio svoje prijedloge i primjedbe na ovaj zakon. Ustvari nije bilo većih prijedloga i primjedbi na sam zakon, i ovaj zakon se zapravo nadovezuje na sljedeću točku dnevnog reda, Zakon arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima, vezan je uz uređivanje djelatnosti koje su vezane uz prostorno uređenje i građenje. Kada je riječ o geodetskoj djelatnosti onda smo išli na posebni zakon zbog toga što su geodeti jednim dijelom vezani za zakon za obavljanje određenih poslova iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a drugim djelom i to onim većim djelom uz njihov matični materijalni zakon, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Prema tome, ovaj zakon uređuje način obavljanja geodetske djelatnosti. Usklađuje se u djelu gdje je to potrebno sa smjernicama Europske unije oko rada stranih inženjera u geodeziji u Republici Hrvatskoj a sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Točka koja je bila upravo prije nas i s kojim je ovaj zakon velikim djelom usklađen. I isto tako ovim zakonom se u sklopu cjelokupne reforme Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu osniva posebna geodetska komora ovlaštenih inženjera geodezije. Evo to bi bilo u najkraćim crtama o ovom zakonu. I time dobijmo okvir za cjelokupno obavljanje geodetske djelatnosti u Republici i otvaramo i slobodno tržište rada, buduće naravno dana pristupanja Hrvatske u Europsku uniju. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Jerko Rošin, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvolite. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege saborski zastupnici. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora raspravio je na 11. sjednici održanoj 10. prosinca 2008. godine, Konačni prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenog 2008. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka 83. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženi zakon uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova određenih propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina, prostorno uređenje i gradnju, komasaciju i zaštitu prirode. Predloženim zakonom uređeno je obavljanje stručnih geodetskih poslova, udruživanje u komoru, stegovnu odgovornost ovlaštenog inženjera geodezije, obveze i način polaganja stručnog ispita, obvezno osiguranje od odgovornosti, te nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona. Istaknute su razlike između rješenja predloženih konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenje prijedloga zakona, te posebno istaknute promjene odredbi kojima se definiraju uvjeti koje moraju ispuniti strane osobe da bi mogle obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj. Zaključeno je naglašeno kako se za razliku od važeće regulative predloženim zakonom cjelovito na jednom mjestu uređuje cjelokupna geodetska djelatnost. U raspravi na odboru podržano je donošenje ovog zakona, te istaknuto njegovo značenje za uspješnu provedbu propisa čije su promjene u pripremi, a koje uređuju određivanje pomorskog dobra i komasaciju poljoprivrednog zemljišta. U kontekstu konačnog prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je u zakonodavnoj proceduri istaknuta je važnost sređivanja katastra, ažuriranjem podataka temeljem utvrđenog stvarnog stanja. Od predlagatelja su zatražena dodatna pojašnjenja o planiranoj dinamici izmjere poljoprivrednog zemljišta, te mogućim oblicima podrške provedbi navedenog zakona vezano uz plaćanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta sukladno stvarnom stanju. Vezano uz kategorije zemljišta definirane predloženim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu osobito vrijedno obradivo P1 i vrijedno obradivo P2 poljoprivredno zemljište, a koje će uređivati ministarstvo nadležno za poljoprivredu, raspravljeno je o kategorijama podataka o poljoprivrednom zemljištu koje sadrži katastar. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. I prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Jerko Rošin.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a o Konačnom prijedlogu Zakona o geodetskoj djelatnosti. Dakle da bi se sredile sve katastarske i zemljišne knjige i da bi se došlo do neophodnog pregleda stvarnog stanja u prostoru, posebno poljoprivrednih površina, geodetima sljedećih godina neće biti nimalo dosadno. Pogotovo ako imao na umu da samo "čisti i uredni" možemo tamo gdje nam je mjesto i zbog čega ovaj zakon ima oznaku E. Zbog svega toga zakon o obavljanju geodetske djelatnosti ima vrlo veliko značenje, a klub HDZ-a zadovoljstvo što može pohvaliti ovaj Konačni prijedlog zakona koji ima dobar okvir unutar kojeg će se obavljati geodetska djelatnost kako bi ostvarila očekivane ciljeve. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti zaista predstavlja jedna od onih dobrodošlih izuzetaka u saborskoj praksi, jer čak ni u prvom čitanju nije bilo primjedbi na predloženi tekst zakona. U raspravi na Odboru za prostorno uređenje, primjedbe su bile isključivo nomotehničke naravi. U fokusu interesa ovog zakona bila je želja za uređenjem cjelokupne geodetske djelatnosti samo na jednom mjestu, pa se tako jednim jedinim zakonom uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova određenih propisima koji uređuju državnu državnu izmjeru i katastar nekretnina, prostorno uređenje i gradnju, komasaciju i zaštitu prirode. Značajnu novinu predstavlja strukovno udruživanje ovlaštenih inženjera geodezije u neovisnu komoru, te reguliranje pitanja obavljanja stručnih geodetskih poslova stranih fizičkih i pravnih osoba koji imaju sjedišta izvan Republike Hrvatske. Nadalje, detaljno je definirana uloga Državne geodetske uprave od davanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova do nadzora i praćenja rada komore u obavljanju poslova koji su komori dani kao javne ovlasti. U odnosu na prvo čitanje zakona, upravo prebacivanje djela ovlasti iz Državne geodetske uprave na komoru predstavlja logičnu promjenu. Donošenjem ovog zakona važno je sa stajališta pripreme nekih drugih propisa čije su promjene u pripremi, poput pitanja određivanja pomorskog dobra i komasacije poljoprivrednog zemljišta. Dakako omogućeni bolji zakonski uvjeti za obavljanje geodetske djelatnosti najprije bi se trebale osjetiti uz primjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, angažmanom na neophodnom sređivanju katastra, ažuriranjem podataka utvrđenih uvidom u stvarno stanje na terenu. Klub zastupnika HDZ-a glasovanjem za ovaj Konačni prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti potvrdit će njegovu dobru dorečenost. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolege i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će donošenje ovog zakona koji po prvi puta zasebnim propisom i na jedinstveni način uređuje obavljanje geodetske djelatnosti u Hrvatskoj, posebno stoga jer u ovoj proceduri donošenja zakona niti nismo uočili negativne ili kritičke reakcije zainteresirane stručne i ostale javnosti. Do sada je ovdje područje pokrivano Zakonom o državnoj izmjeni i katastru nekretnina i Zakonom o prostornom uređenju i gradnju. Međutim, navedeni propisi nisu uređivali cjelokupnu geodetsku djelatnost pa je dolazilo do nerazumijevanja i neujednačenosti u obavljanju tih poslova. Naravno, i postupak pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji od Hrvatske zahtijeva usklađenje s određenim direktivama europskog zakonodavstva kojom se između ostalog osigurava sloboda obavljanja geodetske djelatnosti na zajedničkom tržištu. Slijedom ovog zakona ovlašteni inžinjeri geodezije dobivaju svoju zasebnu neovisnu komoru koja će im svakako olakšati budući rad. U kontekstu ovog zakona svakako treba istaći veliku važnost geodetske djelatnosti i za građane pojedinačno a i generalno za ukupni državni razvoj. Samo usklađeni podaci katastra i zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu garantiraju građanima sigurnost u pravnom prometu nekretninama a lokalnoj samoupravi i državi u cjelini osiguravaju preduvjete za kvalitetno upravljanje prostorom. Moramo priznati da i u obavljanju ove djelatnosti ima značajnih problema ali i problema koje niti ovaj zakon neće riješiti. Recimo, gotovo cjelokupna geodetska produkcija prepuštena je kod nas privatnom sektoru što baš nije slučaj svugdje u svijetu. To je rezultiralo stvaranjem jakih privatnih tvrtki ali i istovremenim odlaskom stručnjaka iz državnih službi. Najveći razlog za to su i više nego skromne plaće u javnoj službi. Ta činjenica uzrokuje negativnu selekciju kadrova u javnim službama i naravno problem funkcioniranja javne geodetske službe. Zatim, Hrvatski geodetski institut kao instituciju stvorenu 2001. godine s jednim od temeljnih ciljeva kontrole kvalitete geodetskih proizvoda sustav ne koristi optimalno. Drži ga se na primjer podalje od kontrole nekih proizvoda kao što su katastarske izmjere pa se on ne razvija dinamikom kakva je potrebna takovoj instituciji da zadovolji rastućim zahtjevima struke ali i društva u cjelini. naposljetku, nastavni program Geodetskog fakulteta treba mijenjati u skladu sa tehnološkim promjenama u svijetu te sa poimanjem i značenjem prostornih informacija u društvu. U rješavanju tih i drugih problema geodetske djelatnosti ključnu ulogu i odgovornost ima Državna geodetska uprava. Činjenica je da Hrvatska od 2003. godine provodi Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva uređena zemlja kojim je već u početnoj fazi omogućen brži i jednostavniji proces, registracija nekretnina i prava nad njima, promptno dobivanje informacija iz katastra i zemljišnih knjiga i moguća provjera digitaliziranih podataka na internetu. Plan je bio da se kroz 15-godišnje razdoblje korištenjem digitalnih orto foto karata, lektoriziranjem katastarskih planova i drugim naprednim postupcima usklade podaci iz sustava zemljišnih knjiga i katastra i zajamči da se poklapaju sa stvarnim stanjem. Vjerujemo da su brz napredak u području geodetske struke posljednjih godina i sklonost europskih fondova da financiraju radnje u području katastra i zemljišnih knjiga dovoljna osnova za korekciju duljine tog razdoblja i da građani, privreda i lokalna zajednica neće trebati čekati 2018. godinu za realizaciju tog cilja. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednog prijavljenog. Uvaženi zastupnik Anđelko Mihalić. Izvolite. **Mihalić, Anđelko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo, ja ću biti kratak u svojem iznošenju i svojoj raspravi. Donošenje Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina u sinergiji je sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji započeta je reforma postojećeg hrvatskog sustava prostornog uređenja i gradnje a u dijelu koji se odnosi na geodetsku djelatnost dobilo je svoje jasno značenje. Međutim, navedenim propisima nije obuhvaćena i uređena cjelokupna geodetska djelatnost čime se stvara neujednačenost u obavljanju poslova geodetske djelatnosti. Stoga iako je u početnoj tranzicijskoj fazi iz koje je Republika Hrvatska izašla predmet je zakonodavni okvir bio primjeren ocijenila je da isti potrebno mijenjati radi daljnjeg približavanja sustavima država članica Europske unije. Ovu reformu je potrebno na zakonodavnoj razini završiti donošenjem predloženog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti koji će u sinergiji s paralelno predloženim Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji usklađeno urediti obavljanje svih poslova u prostornom uređenju i gradnji. Odredbama spomenutih zakona za obavljanje geodetske djelatnosti, prostorno uređenje i gradnju od strane domaćih geodeta uređeno je po uzoru na države članice Međutim, obavljanje istih u dijelu koji se odnosi na obavljanje tih poslova u Republici Hrvatskoj od strane subjekata iz država članica Europske unije nije u skladu s Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom Europske zajednice o uslugama na unutrašnjem tržištu. Također, način na koji su danas uređena ova pitanja ne uvažava hrvatski kvalifikacijski okvir kojeg je usvojila Vlada Republike Hrvatske koji korespondira europskom kvalifikacijskom okviru donesenom koncem 2007. godine a koji je trenutno u postupku razrade i stvaranja dokumenata za njihovu implementaciju. Slijedom naprijed izloženog zakona obavljanje geodetske djelatnosti treba odrediti postoje li geodetske djelatnosti i urediti obavljanje stručnih geodetskih poslova određenim propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina, prostorno uređenje i gradnju komasacije i zaštitu prirode. Osnovna pitanja koje se uređuju predloženim zakonom su definiranje stručnih geodetskih poslova, obavljanje stručnih geodetskih, udruživanje u komoru, stegovna odgovornost i stručni ispit, obavezno osiguranje odgovornosti, nadzor nad provedbom. Tako će se pitanje obavljanja sveukupne sveukupne geodetske djelatnosti odrediti jednim zakonom što će uvelike olakšati razumijevanje prava i obveza u obavljanju tih djelatnosti. U trenutku pristupanja Republike Hrvatske uniji bez donošenja novih propisa ili izmjena i dopuna postojećih osigurat će se sloboda obavljanja geodetskih poslova na zajedničkom europskom tržištu. Mislim da je ovaj zakon došao u pravo vrijeme i na vrijeme. Ja ću podržati taj zakon. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Hvala lijepa. Evo, samo kratko. Zahvaljujem na raspravi. I odmah bi se izjasnio pošto je samo Odbor za zakonodavstvo dao svoje amandmane koji su nomotehničke naravi i usklađuju se sa hrvatskim pravnim sustavom mi prihvaćamo sve amandmane Odbora za zakonodavstvo na ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Prelazimo na 5.